Hvala lepa. Besedo ima mag. Elena Zavadlav Ušaj, za njo kot zadnji dobi besedo mag. Branko Grims. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Prav lepo pozdravljeni, minister, predstavnik z ministrstva in vsi ostali kolegice in kolegi ter tudi policisti in policistke, ki nas prek ekranov spremljate, ker verjetno vas ta tematika zanima. Moram reči, da so te spremembe, ki jih imamo danes na mizi, več kot dobrodošle, glede na vse, kar se je v dosedanjem delu policije pokazalo kot tisti manko. Ne bom rekla, kot nekaj slabega, ampak kot manko, ki je odraz nekega zatečenega stanja, ki ga je pa treba tako kot na drugih področjih javnega sektorja tudi na tem področju sanirati. Vsi predlagani ukrepi oziroma predlagane spremembe gredo v smeri tega, kar smo vedno v Državnem zboru zagovarjali, in sicer da naredimo javni sektor čim bolj učinkovit. Učinkovitega pa lahko naredimo samo tako, da uvedemo neke motivacijske ukrepe, da presojamo o učinkovitosti med samim delom, zdaj v tem primeru znotraj policije kot tudi širše. Ne Ne vem, zakaj se čudite temu, da se dejansko uvaja petletni mandat in preimenovanje v načelnika. Jaz mislim, da je tu enaka vzporednica kot je pri načelnikih upravnih enot, ki so tudi imenovani na mandat petih let, se nihče ob to ne obregne, da je dejansko tista funkcija politično imenovanje. Mislim, da je tukaj edino pravilno, da se uvede mandat tudi zaradi tega, da se da možnost zamenjave v primeru teh stalnih zasedb stalnih zasedb mesta, ker dejansko slišimo, da so nekateri 10 ali pa tudi 20 let na enem in istem položaju. Sami pa veste, da tak organ, pa naj si bo to znotraj policije ali pa znotraj širšega javnega sektorja, zaspi. Vsak ima en domet, vsak človek ima neko vizijo, prej ali slej se pa tudi iztroši. 20 let, jaz mislim, da ni nobena motivacijska doba, da bi lahko nekdo uspešno vodil nek organ. Zato je več kot dobrodošlo in sama podpiram to, podpiram pa tudi to, da se uvede mandat na delovnih mestih vodje organizacijskih enot prve ravni generalne policijske uprave. Zakaj? Zaradi tega ker smo se že pogovarjali o tem, mogoče nekateri niste tega slišali, ampak v javnem sektorju je bilo večkrat povedano, da bi bilo dobrodošlo, da tudi tiste, ki vodijo neke sektorje znotraj javnega sektorja, da zaradi učinkovitosti dela nekih sektorjev bi bilo potrebno imeti imenovanje na mandat. Ker se dogaja, da se potem samo zgodi neka premestitev in se v bistvu nekoga da na neko drugo delovno mesto in se zasede z novim, politično postavljenim človekom, če lahko tako rečem – tudi kadar so vaše vlade, da ne boste se sami jemali ven, ampak tudi kadar so leve vlade, se delajo te menjave, čeprav bi vi radi pokazali, da tega vi nikoli niste nikdar naredili.

S tem se je samo kopičilo število zaposlenih. Jaz mislim, da tudi zaradi tega da dosežemo boljšo učinkovitost znotraj nižjih hierarhičnih stopenj znotraj policije je to potrebno. S tem bomo dobili tudi nek nabor kadrov, ki dejansko res želi nekaj več narediti, da se dvigne kvaliteta nalog, ki jih opravljajo policisti in policistke, kot tudi zaupanje v samo delo policije. podpiram to, kar je bilo podano v različnih predlogih kot motivacijski vzgibi, kajti v javnem sektorju vemo, da ne moremo razpolagati z motivatorji, ki so v gospodarstvu lahko bolje ocenjeni, bolj ovrednoteni. Tukaj je treba iskati v mejah možnega

plače in da se lahko sprejme nekoga nazaj na delovno mesto, ki je zaradi različnih razlogov policijo zapustil in se ponovno vrača ter se umesti v isti naziv, kjer je bil v času, ko je zapuščal policijske vrste, kot tudi v plačni razred, ker vse to pripomore. Nam se tu mogoče zdi, da je to nepomembno, ampak verjemite, v javnem sektorju je vsak plačni razred, vsako napredovanje bistvenega pomena. Javnim uslužbencem to veliko pomeni in ogromno policistom in policistkam. To so

pridobi primerno delovno mesto. En tak motivator se mi je zdel zelo pozitiven, in sicer za tiste, ki imajo službenega psa. Verjetno vsi tisti, ki imamo doma psičke, vemo, če želimo zelo dobro skrbeti za njih, koliko je treba nameniti časa in sredstev. In to je tudi ena izmed takih pozornosti, ki bodo tem policistom veliko pomenile. je tudi evidenca, ki se vzpostavlja za vodenje dokazil usposobljenosti z z namenom načrtovanja kariere nekega uslužbenca znotraj policije. Jaz mislim, da je to dobrodošlo. Apeliram pa na ministrstvo, da ne bo to samo sebi namen, ampak da se bodo res potem te evidence tudi uporabljale. Vemo namreč, da znotraj javnega sektorja marsikatera evidenca ostane nekje samo evidenca in se potem ne uporablja. Upam, da bo ta res služila svojemu namenu, za kar jo danes sprejemamo v zakonu. zakonu. Zmotilo me je, kar sem že pred časom v prejšnjih razpravah večkrat povedala, ponovno ste se spotaknili ob kadrovsko čistko. Večkrat vam je minister že povedal, primerjave so bile na sejah državnega zbora in pristojnih delovnih teles, koliko ste vi in kako ste vi kadrovali takoj, ko ste prišli. Zato jaz mislim, da stalno eno in isto mantro glede kadrovskih čistk ponavljati, je res nizkotno, da bolj nizkotno ne more biti. Tacen ni nikakršen nikakršen prostor, kjer se kaznuje drugorazredne ali pa drugače misleče policiste in policistke. Ne. Tacen se mogoče sedaj veliko bolj polni tudi zaradi povečanja varovanja zaradi predsedovanja Evropski uniji, ne pa

da se je povečalo število vpisnih mest na Policijski akademiji, ker dejansko toliko časa ni bilo dviga tudi zaradi tega, ker verjetno ste tudi sami doživeli, videli ste, kaj doživljamo vsak dan, da nas morajo varovati pred Državnim zborom, enkrat zaradi petkovih kolesarjev, sedaj smo imeli dva dni spremstvo policistov, ker ste pripeljali nekateri protestnike zaradi določenih sprememb zakonodaje. In to se bo verjetno sedaj kar pogosto ponavljalo samo zaradi tega, da ustvarjate nek šov. Ampak žalostno je to, ker dejansko tisti protestniki niti vedeli niso, kateri smo koalicijski poslanci, kateri opozicijski in so napadali tudi vas, ne samo koalicijo. Tako da ste morali biti tudi sami potem varovane osebe.

prijela. Zato je več kot dobrodošlo, da izobrazimo nove mlade kadre, pa tudi tiste, ki se bodo na račun ostalih prej povedanih sprememb nazaj vrnili v policijske vrste. vrste. Jaz bi se še enkrat zahvalila ministrstvu, da je se odločilo za te spremembe, ker mislim, da bodo prinesle pozitivno luč v delu policije. Hvala.

Če je bilo res nezadovoljstvo, je bilo zaradi nesporazuma, kajti nihče ni trdil, da so tiste plače previsoke. Problem je čisto nekje drugje, da je sistem plač v javnem sektorju popolnoma sesut. Borut Pahor, predsednik države Republike Slovenije, je nekje okoli tisočšestotega mesta v sistemu plač v javnem sektorju. Ko bo on številka ena, takrat bom pa jaz štel, da je stvar urejena in da si bodo potem ostali tudi v nekem sorazmerju, kot bi ga država zaslužila, sledili. Tega se pa nihče ne loti, ker vsaka razprava na to temo se v tem državnem zboru pa tudi sicer v širši javnosti spremeni v eno samo tekmo z eno bedno demagogijo Saj veste, če bi zavist gorela, bi imela Slovenija najboljši izvozni artikel na tem svetu. Upam, da se vsaj okoli tega vsi strinjamo. Kar se pa tiče policije, pa vsi dobro veste, da je skrajni čas, da dobimo res učinkovito policijo, da se te stvari, o katerih smo danes govorili, uredijo, da mora biti profesionalna, apolitična, učinkovita in da morajo veljati enaka merila za vse, ne glede na to, kdo je na kateri strani. Ampak zakon mora biti za vse enak in izvajati ga je treba na enak način. To konec koncev določa tudi slovenska ustava. Zakon, ki je pred nami, je s tega vidika korak zagotovo v pravi smeri. Stvari dela bolj enotne, bolj učinkovite, stvari postavlja na pravo mesto, enaka merila za vse. In to je tisto, kar Slovenija potrebuje in kar si Slovenija zasluži: učinkovita,

Jaz sem povedala, da so policisti izražali nezadovoljstvo nad objavo njihovih plač. Nikakor ne govorim, da so njihove plače previsoke, absolutno ne. Tukaj se strinjava oba, da so plače prenizke za takšno delo, ki ga opravljajo tako policisti, kot tudi predsednik republike Pahor, ki je, kot ste povedali, na ne vem katerem že mestu. Pa tudi poslanci smo izjemno, izjemno nizko v tistem rangu lestvice. Tako da se nisva razumela. Policisti so izražali nezadovoljstvo. Jaz nad objavo plač niti slučajno nisem bila nezadovoljna. Hvala. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še minister, če želi kaj dodati.

mi je bilo v zadovoljstvo, da smo lahko danes to predstavili. Tudi vsa razprava se mi je zdela zelo konstruktivna. Posebej bi rad izpostavil, da upam, da smo v tem popoldnevu razblinili tisto najbolj pomembno dilemo ali pa tisti največji očitek tega zakona, ki se nanaša na usmerjanje oziroma čas, kdo v katerem času kaj usmerja. Torej to, kar upam, da bo sprejeto. Dokončno se mi zdi, da je piko na i tukaj v tem primeru dala gospa Kociprova, ki je povedala, da je res nesprejemljivo, da nekateri državni organi, vključno s tožilstvom pa sodniki, nimajo nekih rokov, v katerih bi bilo treba odgovarjati. Zato sem vesel, da tudi po pojasnilih, ki jih je dal kolega Bradač, upam, da smo razjasnili, da si ne želimo nobenega političnega usmerjanja, nobenega političnega vmešavanja v konkretne kazenske postopke, želimo pa, da se

Zaključil bom pa še s tem, kar je gospa Muršičeva povedala. Jaz se ne čudim, zakaj so bili policisti nezadovoljni z objavo plač. Jaz mislim, da so bili nezadovoljni zato, ker se je tam pokazalo, da vsaj v času covida plače niso bile slabe. Jaz se zavedam, da so plače izven časa covida drugačne oziroma bi policija morala zaslužiti več. Posebej bi morali zaslužiti več tisti, ki so na operativnih delih, ne zgolj šefi. Ko pa ste pogledali vi prvih 100 ali pa ne vem koliko, ste pa lahko videli, da imajo ti, bi rekel, šefi, če tako rečem, tisoč evrov bruto plačo višjo od predsednika države. In tukaj se popolnoma strinjam z njeno pripombo, da ste tudi poslanci verjetno prenizko vrednoteni. Jaz mislim, da bo enkrat v tej državi treba to plačno lestvico spremeniti tako, da boste tudi poslanci in nenazadnje tudi ministri ustrezno plačani. Kot veste, smo že napovedali, je bilo v okviru te vlade večkrat izpostavljeno, ali obstajajo deli državne uprave, ki bi si želeli izvzema iz plačnega sistema. Takrat so se eksplicitno za to odločili oziroma povedali na področju zdravstva, vojaki so tudi povedali, da bi radi šli iz plačnega sistema in moram reči, da tudi policija. To smo v bistvu s sindikati večkrat usklajevali. Sindikati so pritrdili temu našemu predlogu, da se izvzamejo iz plačnega sistema. Po moji oceni je treba narediti v bodočnosti poseben zakon, ki ne bo opredeljeval zgolj policije, ampak bo opredeljeval v tem segmentu kompletno Ministrstvo za notranje zadeve. Je pa seveda jasno, da tega zakona v času trajanja našega mandata ne bomo uspeli narediti, ker je pač premalo časa, da bi kaj takega naredili. Je pa to gotovo naloga tistih, ki bodo ali pa ki bomo v naslednjem mandatu imeli imeli to priložnost, da se v bistvu ta segment policije ustrezno tudi vrednoti. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo.

zato zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade državnemu sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo Alešu Miheliču. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Cenjene poslanke, poslanci, ostali vabljeni! Naj uvodoma kot predstavniki Vlade Republike Slovenije kot predlagateljice Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa na podlagi prvega odstavka 138. člena Poslovnika Državnega zbora predlagamo, da se na tej seji Državnega zbora opravi tudi tretja obravnava predloga zakona. Slovenija je ena izmed evropskih držav, ki ji je v zadnjih 20 letih s širšim družbenim prizadevanjem uspelo zmanjšati število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah s 335 v letu 1999 na 102 v letu 2019. Evropska komisija je konec aprila 2021 objavila predhodno poročilo o smrtnih žrtvah na cestah za leto 2020. PO ocenah je v letu 2020 v prometnih nesrečah umrlo 18 tisoč 800 ljudi, kar je 17 % manj v primerjavi z letom 2019. Na cestah v Evropski uniji je tako življenje izgubilo skoraj 4 tisoč ljudi manj kot v letu 2019. Manjši obseg prometa kot posledica pandemije covid-19 je imel očiten, čeprav po besedah Evropske komisije nemerljiv vpliv na število smrtnih žrtev na cestah. Evropska komisija je Slovenijo izpostavila kot državo med državami članicami, kjer je bilo zabeleženih najmanj smrtnih žrtev in najvišji delež zmanjšanja. Evropska komisija še navaja, da je 18 držav članic leta 2020 zabeležilo najmanjše število smrtnih žrtev na cestah. Število smrtnih žrtev na milijon prebivalcev po vsej Evropski uniji se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo za povprečno 17 %. Največje zmanjšanje za 20 % ali več poleg Slovenije, torej na nivoju minus 42 beležijo še v Belgiji, Bolgariji, na Danskem, v Španiji, Franciji, na Hrvaškem, Italiji in Madžarskem ter na Malti. Pet držav članic je kljub pandemiji zabeležilo povečanje števila smrtnih žrtev. Kljub črnogledim napovedim prometnih strokovnjakov za letošnje leto nam ta trend še vedno uspeva nekako zadrževati. Po statističnih podatkih je v prometnih nesrečah od 1. januarja 2021 do 30. junija 2021 umrlo 47 oseb, v enakem obdobju lanskega leta pa 45. Vsak udeleženec cestnega prometa želi imeti prometni sistem, ki zadovoljuje njegove potrebe in pričakovanja. Kakovost življenja je v veliki meri odvisna tudi od varne mobilnosti, zato je varen cestni promet tudi odgovornost države, ki ima potrebne vzvode, s katerimi poleg posameznika posredno ali neposredno vpliva vpliva na to področje. Glavne cilje prometnovarnostne politike v državi zasleduje tudi predlagana novela Zakona o pravilih cestnega prometa, in sicer s strožjo obravnavo voznikov, ki ne upoštevajo pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, nameščenih na vozilih s prednostjo za spremstvo in v spremstvu; s strožjo obravnavo voznikov, ki se priključijo vozilu s prednostjo; s strožjo obravnavo voznikov, ki med vožnjo uporabljajo naprave, ki zmanjšujejo slušno ali vidno zaznavanje; z določanjem primerne bočne razdalje 1,5 metra pri prehitevanju kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov; z določanjem pravil ravnanja v območju skupnega prometnega prostora in na površinah za pešce ter kolesarje; z določanjem pogojev za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu; z določanjem pravil ravnanja ob rdeči luči na semaforju in prometnem znaku za vožnjo desno ob rdeči luči na semaforju ter z razširjanjem pooblastil občinskih redarjem in cestnih nadzornikov. To so ključne spremembe zakona, ki sledijo trendu v prometu in odgovarjajo na najbolj akutne probleme in pa spremembe. Hvala lepa.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 Spoštovani! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 30. seji 17. junija 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih v cestnem prometu, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in odločanje po rednem postopku predložila Vlada. V uvodni dopolnitvi obrazložitve je v imenu predlagatelja državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič pojasnil, da predlog zakona spreminja oziroma dopolnjuje posamezne zakonske določbe, s čimer zasleduje glavne cilje prometnovarnostne politike v državi. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Špela Maček Guštin je pojasnila, da je ZPS v svojem pisnem mnenju opozorila na nedoslednosti v besedilu posameznih členov predloga zakona, zlasti z vidika jezikovne jasnosti, nomotehnične ustreznosti, pomanjkljivo opredeljenih pogojev za udeležbo posebnih vozil v cestnem prometu, na nekatera neskladja med obrazložitvijo in besedilom člena ter na nedosledno določanje smiselne oziroma neposredne uporabe določb zakona o pravilih cestnega prometa v podobnih primerih. Še posebej je izpostavila problem v skladnosti 2. in 8. člena predloga zakona z ustavo in zakonom o prekrških. Z vloženimi amandmaji koalicijskih poslanski skupin je bila sicer večina pomislekov iz pisnega mnenja ZPS odpravljena, vendar pa sta še vedno ostala sporna 2. in 8. člen,zato je predstavnica ZPS še dodatno predstavila pripombe ZPS k omenjenima členoma. Predstavnik Državnega sveta mag. Igor Velov je poudaril, da Državni svet predlog zakona podpira in izraža podporo predlaganim zakonskim rešitvam, s katerim se spreminjajo in dopolnjujejo prometna pravila z ciljem povečanja varnosti vseh udeležencev cestnega prometa. Predstavnica Agencije Republike Slovenije za varnost prometa Ana Marija Hren je poudarila, da predlog zakona podpirajo. Kot prednosti področja v predlogu zakona je izpostavila strožje sankcije za uporabo mobilnega telefona med vožnjo in uporabo e-skirojev. V razpravi so člani odbora iz koalicijskih poslanskih skupin poudarili, da predlog zakona podpirajo, ker je obširen, dobro pripravljen in z vidika varnosti v cestnem prometu zelo pomemben. V njem so zajete primerne rešitve, spremembe in dopolnitve, ki jih prinaša pa so strokovno utemeljene in bodo pripomogle k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Predpisane kazni, ki so določene v predlogu zakona, so primerne, predlagane višine glob za prekrške za prekoračitev omejitev hitrosti pa povsem primerljive z višino glob, ki so za tovrstne prekrške predpisane v Avstriji. Novo pravilo, to je vožnja desno ob rdeči luči na semaforju, ki mu je dodan prometni znak za vožnjo desno ob rdeči luči ob semaforju, če je smer prosta, so označili za koristen ukrep, ki bo nedvoumno pripomogel k boljši pretočnosti cestnega prometa. Pozdravili so tudi predlagano rešitev, s katero se zvišujejo kazni za uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Po drugi strani pa so člani odbora iz opozicijskih poslanskih skupin poudarili, da predloga zakona ne podpirajo. Opozorili so, da se s predlogom zakona vpeljuje situacija, ki vodi do neustavnega položaja, ko bosta v koliziji Zakon o prekrških, ki je sistemski zakon, in Zakon o pravilih cestnega prometa. Poudarili so, da bodo s spremembami, ki so uvedene v 2. v 2. in 8. členu predloga zakona, sodišče in prekrškovni organi pri odločanju v dilemi, katero norma se v resnici uporablja. Po njihovem mnenju je spregledano, da je Zakon o prekrških krovni zakon in da so v njem opredeljene splošne predpostavke za ugotavljanje prekrškovne odgovornosti. Poudarili pa so tudi, da se ne strinjajo s predlagano rešitvijo v 16. členu predloga zakona, ki predvideva znižanje glob za prekoračitev nedovoljene hitrosti, saj bo ta rešitev povzročila znižanje varnostnih standardnih v cestnem prometu in povečanje števila tovrstnih prekrškov. Po opravljeni razpravi je odbor sprejel večje število amandmajev koalicijskih poslanskih skupin in amandma Poslanske skupine SNS k 19. členu. Odbor je sprejel tudi svoje amandmaje k 2., 8., 16. in 38. členu ter novi 35.a člen. Odbor je nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Tina Heferle bo predstavila stališče Poslanske skupine LMŠ. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Lep dober večer vsem! Novela Zakona o pravilih cestnega prometa bi lahko bila zgleden primer, kako bi se v naši državi morala sprejemati zakonodaja. Besedilo novele je pripravila Vlada. Poslanke in poslanci smo vladni predlog proučili, ga obravnavali na matičnem delovnem telesu, o njem smo razpravljali in tudi pripravili amandmaje, s katerimi smo vladni predlog zakona še nekoliko popravili oziroma izboljšali. Na odboru so bili sprejeti tako amandmaji koalicijskih strank kot amandmaji opozicijskih strank in končno besedilo novelo je bilo po mnenju Poslanske skupine LMŠ primerno in ustrezno. Črtali so se sporni členi, na katere smo opozarjali v opoziciji in na katere je opozarjala tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Prav tako se je črtal člen, ki je zniževal denarno kazen za prehitro vožnjo. V LMŠ smo opozarjali, da ni strokovnih in argumentiranih razlogov, da se denarne kazni nižajo, sploh ob dejstvu, da se ob znižanju ne predpiše vsaj kakšna izmed drugih stranskih sankcij, recimo povečanje kazenskih točk ali pa začasni odvzem vozniškega dovoljenja, kar bi zagotavljalo, da se še vedno obdrži odvračilni učinek. V konstruktivni razpravi smo na koncu dosegli, da se je z amandmajem tudi ta člen črtal in brisal iz novele. Danes na žalosti in hkrati preseneča, da si je koalicija premislila in ponovno vložila amandma s katerim niža denarne kazni za prehitro vožnjo. Zakaj? Zato ker je previsoka hitrost, recimo v naselju, še vedno eden glavnih razlogov za prometne nesreče. Verjetno se vsi zavedamo, da v naselju, ko otrok steče po žogo na cesto, že samo za 10 kilometrov prekoračena hitrost lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo. V Poslanski skupini LMŠ res ne razumemo, kako in na kakšen način zasledujete odvračilni učinek kazenskih sankcij za prekrške prehitre vožnje, če recimo denarno kazen za prekoračitev hitrosti v naselju od 20 do 30 kilometrov na uro nižate s 500 na 250 evrov, ob tem pa ne povečate, recimo, kazenskih točk, niti ne predpišete stranske sankcije začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, tako kot to poznajo v Avstriji. Noben izmed argumentov, ki smo jih slišali na odboru, ni bil vzdržen. Niste nas prepričali z argumentom, da visoke globe nimajo odvračilnega učinka, ker ste hkrati sami predlagali višjo denarno kazen za uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Torej denarna kazen primerne višine vendarle ima odvračilen učinek. Niste nas prepričali niti s tem, da višino denarne kazni približujete avstrijskim, ker smo vam dokazali, da so v Avstriji pred kratkim dvignili globe na slovensko raven in hkrati še dodali stransko kazen začasnega odvzema vozniškega dovoljenja. Naj poudarim, v LMŠ nismo a priori proti znižanju denarnih kazni. Smo pa prepričani, da bi lahko nižje denarne kazni kar tako, ne da bi ob tem vključili druge stranske sankcije, ki bi imele odvračilne učinke, vplivale na poslabšanje varnosti v cestnem prometu. Človeško življenje je vendarle vredno več kot 250 evrov nižja globa. Zato upamo, da bomo še enkrat zbrali dovolj modrosti in nižanja denarnih kaznih za prehitro vožnjo v naselju brez drugih varovalk, ki bi zagotovile odvračilni učinek, ne bomo potrdili. Upamo torej, da besedilo novele ostane takšno, kot je bilo sprejeto na matičnem delovnem telesu. Hvala. Hvala lepa. Mag. Bojana Muršič bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite MAG. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovani kolegice, kolegi! Lep dober večer! Vsaka poškodba ali smrtna žrtev, ki se zgodi na slovenskih cestah, je preveč. Vsako leto se različne institucije, društva in organizacije trudijo ozaveščati nas državljanke in državljane k odgovorni in varni udeležbi v prometu, saj bomo le tako prišli do cilja, ki si ga vsi želimo. In to je, nič žrtev na slovenskih cestah. Z namenom zvišanja varnosti v cestnem prometu in posodobitve ter aktualizacije pravil cestnega prometa je bil s strani Ministrstva za infrastrukturo spisan tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa. Glavni cilj, ki ga zakon zasleduje, pa je po mnenju predlagateljev zmanjšanje števila prometnih nesreč. Nabor predlaganih rešitev je širok, od rešitev, ki zgolj usklajujejo pomen izrazov, rešitev, ki zaostrujejo, omilijo nekatere kazni, ter rešitev, ki prinašajo povsem nova pravila cestnega prometa. V Poslanski skupini Socialnih demokratov smo zakonsko materijo skrbno proučili in prišli do zaključka, da so nekatere izmed predlaganih rešitev dobre, nekatere izmed predlaganih rešitev pa povsem v nasprotju z nekaterimi členi Ustave in še kako sporne. Predvsem nas je zmotila rešitev, ki je govorila o odgovornosti lastnika. Člen zakona, ki govori o odgovornosti lastnika, bi uzakonil domnevno odgovornost lastnika oziroma imetnika uporabe vozila za storjeni prekršek. Takšna zakonska rešitev je bila za nas sporna in nedopustna, saj ni v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Veseli nas, da smo omenjeno sporno rešitev lahko umaknili iz zakona s pomočjo amandmaja na odboru, a kljub temu imamo v poslanski skupini še nekaj pomislekov in zadržkov pri rešitvah. Socialni demokrati ostajamo zadržani do predlaganih rešitev, ki gredo v smeri širitev pooblastil občinskih redarjev ter širitev pooblastil cestninskih nadzornikov, a ocenjujemo, da zakon kljub temu prinaša rešitve, ki bodo zvišale varnost na naših cestah in pripomogle k cilju, ki sem ga že povedala na začetku. V luči tega predlaganemu zakonu ne bomo nasprotovali. Slogan Agencije za varnost prometa pravi: kolikor kapljic, toliko nesreč. Socialni demokrati resnično upamo, da lahko dosežemo cilj: nič kapljic, nič nesreč. Srečno! Hvala lepa. Mihael Prevc bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. MIHAEL Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani državni sekretar s sodelavkama, spoštovane kolegice in kolegi! S Predlogom zakona o pravilih cestnega prometa se spreminjajo in dopolnjujejo prometna pravila s ciljem povečanja varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog zakona v okviru usklajevanj s številnimi deležniki in vanj vključilo tudi predloge lokalnih skupnosti, Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa in drugih resornih ministrstev. Kot enega od pomembnih instrumentov večje prometne varnosti se v zakonu predlaga strožja obravnava voznikov za ravnanje med vožnjo, ki zmanjšujejo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. V okviru te spremembe bo uporaba mobilnih telefonov med vožnjo precej strožje sankcionirana. Predlagatelj zakona izpostavlja tudi strožjo obravnavo voznikov, ki ne upoštevajo pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, ki jih imajo vozila s prednostjo, ter strožjo obravnavo voznikov, ki se priključijo vozilu s prednostjo ali ga celo prehitijo. Glede na to, da se v zadnjih letih v promet vključuje vedno več kolesarjev, zakon z vidika večje varnosti pri prehitevanju določa primerno bočno razdaljo, in sicer 1,5 metra pri prehitevanju kolesarjev, lahkih motornih koles in voznikov mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 kilometrov Določajo se tudi pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu, kamor sodijo invalidski vozički ter skiroji in rolke na električni pogon. Predlaga se, da jih lahko vozijo osebe, starejše od 14 let, ki morajo voziti po kolesarski poti oziroma ob desnem robu vozišča v naselju, kjer je hitrost omejena na 50 kilometrov hitrejšemu odvijanju prometa v semaforiziranem križišču pa bo doprinesel predlog, da je dovoljeno zavijanje desno ob rdeči luči na semaforju, če mu je dodan prometni znak za vožnjo ob rdeči luči in če je smer prosta. Poleg ukrepov, ki zasledujejo temeljne cilje prometnovarnostne politike v državi, pa se s predlogom zakona ureja tudi odgovornost lastnika ali imetnika pravice uporabe vozila v primeru storitve na način, da uzakonja domnevno odgovornost lastnika vozila oziroma imetnika uporabe vozila za storjeni prekršek, če ni mogoče ugotoviti identitete storilca prekrška. In nenazadnje, predlog zakona znižuje nekatere globe za manjše prekoračitve dovoljenih hitrosti v območju umirjenega prometa, območju za pešce, območju skupnega prometnega prostora, območju omejene hitrosti na cesti v naselju, na cesti zunaj naselja ter na avtocesti in hitri cesti. Ugotovljeno je bilo, da sama višina kazni nima vpliva na prometno varnost. Bistveno večji poudarek je treba dati izobraževanju, preventivi in varnemu ravnanju v prometu. Prepričan sem, da smo vsi poslanci tu v dvorani enotni, da je treba zmanjšati število smrtnih žrtev in težko poškodovanih v prometnih nesrečah. V Novi Sloveniji – krščanski demokrati zagovarjamo stališče, da prometna varnost mora zajeti najšibkejše v prometu. To so predvsem pešci, kolesarji in invalidi, zato je treba pospešiti izgradnjo in ureditev predvsem kolesarskih in pešpoti ter odpravljati arhitekturne in komunikacijske ovire na javnih mestih. Z veseljem ugotavljamo, da se prav na tem področju v zadnjem času ogromno dela. Še posebno pozornost pa je treba nameniti vzgoji otrok predvsem v smislu spoznavanja pravil cestnega prometa, obnašanja v prometu in jih usmerjati k zdravemu načinu mobilnosti. Poslanci Nove Slovenije – krščanski demokrati bomo zakon o pravilih cestnega prometa soglasno podprli. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra bo predstavila Mateja Udovč. Izvolite. MATEJA

V okviru te točke dnevnega reda odločamo o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa, ki spreminja in dopolnjuje nekatere zakonske določbe, s čimer sledi prizadevanjem v smeri zagotavljanja višje prometne varnosti. V luči zagotavljanja višje prometne varnosti pa predlog zakona ureja nekatera obstoječa razmerja med prekrški in globami. Pripravlja zakonsko podlago za uporabo sodobnih sodobnih tipov vozil, širi pooblastila, pooblaščenih oseb ter spreminja nekatere druge omejitve, ki veljajo v našem sistemu cestnega prometa. S sprejetjem tega predloga zakona se bodo končno uredili pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu. V besedilu predloga zakona so takšna vozila opredeljena kot vozila na motorni pogon, ki niso širša od 80 centimetrov in katerih konstrukcijska hitrost ne presega 25 kilometrov na uro. Med temi vozili gre zaradi množilnega porasta v njihovi uporabi še posebej izpostaviti električne skiroje. Dokument, o katerem odločamo, razumemo kot odgovor na potrebe po ureditve zakonodaje, ki bo po novem jasno definirala pogoje za participacijo teh vozil v cestnem prometu in natančno določila pravila za njihovo uporabo. Vozniki lakih motornih vozil bodo morali voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti, kjer pa teh prometnih površin ne bo ali pa te ne bodo prevozne, bodo smeli voziti ob desnem roku vozišča ceste, a le na območju prometa prometa v naselju. V Poslanski skupini Stranke modernega centra pozdravljamo predlog zakona, ki med drugim predvideva tudi strožjo obravnavo porabe nekaterih naprav v cestnem prometu. Med njimi so naprave, ki imajo negativen vpliv na slušno ali na vidno zaznavanje voznikov in s tem zmanjšujejo njihovo zmožnost obvladovanja vozila. Verjamemo, da se morajo zakoni, ki veljajo v cestnem prometu redno posodabljati. V to nas nenazadnje ne silijo zgolj sodobni logistični trendi, temveč tudi tehnološke posodobitve, ki posredno vplivajo na obnašanje udeležencev v cestnem prometu. Pravila morajo slediti tem trendom na način, da posamezniku omogočajo, kar se da učinkovito logistiko, a ta se nikakor ne sme kompenzirati z zniževanjem splošnega nivoja varnosti udeležencev v cestnem prometu. Z dokumentom, ki ga imamo pred seboj, se urejajo tudi neskladja, vezana na obračunavanje sodnih taks v primerih prekrškov. Te so v preteklosti namreč povzročile, da so se celotni stroški ob prijeti kazni razlikovali glede na to, v kakšnem razmerju sta bila voznik in lastnik nekega vozila. Pri tem našem mnenju ne gre zgolj za nepotrebno razlikovanje pri obravnavi udeležencev, temveč za delovanje v nasprotju s sodobnimi trendi cestnega prometa, ki gredo v smeri tako imenovanega car sharinga oziroma deljene uporabe vozil med uporabniki. Zavzemamo se torej za to, da so udeleženci v cestnem prometu deležni enake obravnave in da tisti, ki upravljajo z vozili v lasti drugega lastnika, v primeru prejete globe nimajo dodatnih stroškov, stroškov v obliki sodnih taks. V Poslanski skupini Stranke modernega centra ocenjujemo, da predlog zakona vsebuje preudarne rešitve, ki do sodobnih problemov v cestnem prometu pristopajo na primeren način. Veseli nas, da so spremembe in dopolnitve, ki jih predlog zakona prinaša, utemeljene na mnenju stroke, saj to v nas še dodatno utrjuje prepričanje, da so njegovi snovalci resnično sledili osrednjemu cilju, zagotavljanju večje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Na podlagi navedenih dejstev bomo v poslanski skupini Stranke modernega centra predlog zakona soglasno podprli. Za konec pa samo v razmislek: kje je dokaz, da bodo nesreče preprečile višje globe? Hvala za pozornost. Stališče poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil mag. Andrej Rajh. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, državni sekretar, kolegice poslanke in poslanci! Obravnavani zakon prinaša številne dobre rešitve, ki bi morale na slovenske ceste prinesti več reda, pretočnosti prometa in nenazadnje varnosti. Velik del zakona je nastal že, ko je Ministrstvo za infrastrukturo vodila predsednica stranke SAB mag. Alenka Bratušek. sta se kot eni temeljnih rešitev omenjali spremenjen režim kaznovanja za tiste, ki med vožnjo uporabljajo telefone, in ureditev uporabe e-skirojev. Žal uporaba telefonov za volanom kljub številnim opozorilom in ozaveščanju o nevarnosti takega početja ne upada. Zato je bil zakonodajalec dolžan pristopiti k spremembam kazni v zvezi s tem. Prav tako je izjemno pomembna ureditev uporabe e-skirojev. Zaradi svoje praktičnosti so ta prevozna sredstva v zadnjih letih doživela izjemen razmah, zakonodaja pa temu ni sledila. V dopolnjenem zakonu so zdaj določeni pogoji za vožnjo lahkih motornih vozil, kamor spadajo tudi skiroji. Bo pa zanimivo spremljati, kako bodo te določbe zaživele v praksi, saj se pogoji precej razlikujejo od stanja, ki se je pri nas uveljavilo v zadnjem času. Vozniki lahkih motornih vozil bodo morali namreč voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti in ne po pločnikih in površinah, namenjenih pešcem. Ena od rešitev, ki so jo ljudje težko čakali, je zavijanje desno ob rdeči luči. Ministrstvo je tu prispevalo svoj del k pretočnosti prometa, zdaj pa je odgovornost za preudarno in pazljivo ravnanje na voznikih, ki bodo morali to določbo izvajati z določeno in zadostno mero previdnosti in absolutno brez objestnosti. Smo pa poslanci opozicije že na matičnem odboru opozarjali, da ne podpiramo uvajanja rešitev, s katerimi se skuša minister očitno prikupiti ljudem. Zmotilo nas je znižanje glob za prekoračitev dovoljene hitrosti v praktično vseh območjih in za skorajda vse omejitve. To ocenjujemo kot všečno rešitev, ki bi med ljudmi zagotovo požela navdušenje, a lahko tudi na račun varnosti. Na matičnem delovnem telesu je bil sicer izglasovan amandma, ki je znižanje glob odpravil, a jih želi koalicija z amandmajem znova vnesti v zakon. Že na odboru nas je skušal državni sekretar prepričati, da visoke kazni ne dosegajo svojega namena in so jih znižali prav zato. Tudi v obrazložitvi omenjenega amandmaja beremo, da se globe znižujejo skladno z načelom sorazmernosti, pri čemer je podana primerjava z Nemčijo. Nemške kazni so sicer res nižje od slovenskih, a se kompenzirajo tudi s krajšimi prepovedmi vožnje motornega vozila. Prav tako pa se moramo zavedati, da je bila Nemčija leta 2019 s 37 smrtnimi žrtvami na milijon prebivalcev predvsem pod povprečjem Evropske unije, Slovenija pa z 49 tik pod. Primerjava se nam zato ne zdi povsem na mestu. Oglejmo si še nekaj konkretnih primerov znižanja glob. Amandma predvideva znižanje globe, kadar nekdo v območju umirjenega prometa, kjer velja omejitev 20, to omejitev prekorači za 20 do 30 Območje umirjenega prometa nosi takšno ime z razlogom, in nobenega razloga ni, da nekoga , ki pri omejitvi 20 pripelje 50, za takšno neodgovorno divjanje in ogrožanje svoje in tuje varnosti nagradimo z nižjo kaznijo. Državni sekretar nas je ob tem opomnil, da si ljudje z nizkimi dohodki takšno kazen težko privoščijo. Strinjamo se, da ne gre za nizke kazni in da jo marsikdo težko plača, toda stvar je resnici na ljubo zelo preprosta – potem pač ne vozi tako hitro. Ne gre za prekoračitve, ki se človeku zgodijo, ko se malce zamisli, ampak gre resnično za divjanje. Enako velja denimo za nižanje globe za prekoračitve dovoljenih hitrosti na cesti v naselju, kjer je omejitev 50, kadar se vozi do 100 kilometrov Se zavedamo takih posledic, se zavedamo kaj se lahko zgodi, kadar nekdo skozi naselje pripelje s tako hitrostjo? Zakon je, kot smo že povedali, dober, zato nam je žal, da se kvari s populističnimi rešitvami. V primeru sprejetja amandmaja koalicije ga poslanci SAB ne moremo podpreti, mu pa tudi ne bomo nasprotovali. PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. Ivan Hršak bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Državni sekretar s sodelavkama, kolegice in kolegi! Prometna varnost je eden najpomembnejših vidikov cestnega prometa. Od stopnje varnosti prometa na cesti je odvisna kakovost življenja vseh nas. Varnost v cestnem prometu zagotavljamo s kakovostno in redno vzdrževano cestno infrastrukturo, varnimi vozili ter z ozaveščanjem in spodbujanjem k odgovornemu vedenju vseh udeležencev v prometu. Spoštovanje cestnoprometnih predpisov, vzdrževanje cestne infrastrukture in presoja njene varnosti ter izobraževanje in osveščanje javnosti glede uvajanja novih tehničnih standardov, rešitev ter drugih ukrepov veliko pripomore k večji prometni varnosti. Pravila v ravnanju v cestnem prometu so združena v osnovni Zakon o pravilih cestnega prometa, ki je bil sprejet leta 2000 in kasneje šestkrat noveliran. Poslanski skupini DeSUS bomo tudi tokratni predlog novele Zakona o pravilih cestnega prometa podprli, saj menimo, da predlagane rešitve sledijo namenu temeljnih ciljev prometnovarnostne politike v Sloveniji, to pa je zmanjšanje števila prometnih nesreč, v kateri so osebe poškodovane, in zmanjšanje zmanjšanje števila prometnih nesreč s smrtnim izidom. Vse preveč krvnega davka terjajo naše ceste. Poleg hitrosti je najpogostejši razlog za prometne nesreče tudi nepravilni premik z vozilom ter nepravilna smer Najpogostejši vzroki za prometne nesreče s smrtnim izidom pa so nepravilna smer vožnje, neprilagojena hitrost ter neupoštevanje pravil v prednosti. Kot vzrok za nesreče nikakor naj ne gre zanemariti alkohola in do tega bi morali imeti ničelno toleranco. Predlagana novela je dokaj obsežna in vključuje vrsto sprememb, ki bodo vplivale na ravnanje vseh udeležencev v prometu in, upamo, tudi na prometno varnost. Spremembe se nanašajo na: strožjo obravnavo voznikov, ki ne upoštevajo posebnih svetlobnih in zvočnih znakov na vozilih s prednostjo za spremstvo in v spremstvu; strožjo obravnavo voznikov, ki se priključijo vozilu s prednostjo za spremstvo in v spremstvu ali jih prehitijo; strožjo obravnavo voznikov, ki med vožnjo uporabljajo naprave, na primer telefone; varnost kolesarjev z določitvijo primerne bočne razdalje 1,5 metra pri prehitevanju kolesarjev: pravila ravnanja v območju skupnega prometnega prostora in na površinah za pešce in kolesarje, na tem delu morajo vozniki voziti tako, da ne ogrožajo pešcev, ti pa ne smejo namenoma ovirati voznikov; na pogoje za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu – tu gre za električne skiroje, ki predstavljajo novo obliko mikromobilnosti in ki so vse pogostejši na naših ulicah, kolesarskih stezah in tudi nekaterih manj prometnih cestah postali priročna, poceni in izjemno hitra alternativa dragemu prevozu, do sedaj to področje ni bilo urejeno, s predlogom pa se določajo jasna pravila in tudi kazni za neupoštevanje teh pravil; širitev pooblastil občinskih redarjev, in sicer glede nadzora območja skupnega prometnega prostora, približevanja križišču in razvrščanja pred križiščem, nadzora glede pogoja za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu, sem sodijo tudi prej omenjeni skiroji, ter nadzora prepovedi vožnje na križišče pri zeleni luči na semaforju ter še vrsto drugih dobrih in pametnih ter strokovnih rešitev. Skratka, gre za zelo obširen zakon, ki je plod daljšega usklajevanja s strokovno javnostjo, zato je dobro oblikovan

Predlagam, da opravimo še preostale tri predstavitve preostalih treh stališč poslanskih skupin, razpravo o amandmaju pa bi opravili jutri. Janja Sluga bo predstavila stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. Hvala, podpredsednik, za razumevanje, ker smo tako dolgo čakali. Tisti poslanci in poslanke, ki ste bili člani Državnega zbora že v prejšnjem mandatu, se najbrž spomnite novele zakona, ki jo je vložil naš bivši poslanski kolega Shaker. Žal se je takrat zakonodajni postopek za tisto novelo zaradi predčasnih državnozborskih volitev končal. Vendarle pa naj preberem eno od ocen strokovne javnosti o tisti noveli. Citiram: »Možnost, da bo predlog poslanca sprejet še pred zaključkom mandata sedanje sestave državnega zbora, je zelo majhna, pa čeprav je nekaj njegovih idej lahko s stališča razvoja prometa in udeležencev prav dobrodošlih.« Konec citata. Kaj je med drugim predvidevala tista novela? Prvič, vozila na nujni vožnji kategorij C1, CD1 in D bi lahko vozili tudi posamezniki z izpitom kategorije B, če takšno vozilo ne bi presegalo mase sedem ton in pol. Kot veste, se je ta določba v tem mandatu s sprejeto novelo zakona o voznikih uresničila. Drugič, z 1,5 metra bi na 1,4 metra zmanjšali mejo, pri kateri bi otrok že lahko sedel v vozilu brez obveznega zadrževalnega sistema, ki so znotraj štirih kategorij v resnici predvideni le do mase 36 kilogramov, po drugi strani pa so povprečne fizične lastnosti slovenskih otrok v zadnjih letih na podlagi športno vzgojnih kartonov pokazale, da otroci to maso dosegajo že pri telesni višini 140 centimetrov, pri 150 pa je v resnici že močno presegajo in dosegajo povprečje 43 kilogramov. Tretjič, zakonska podlaga za uvedbo testiranja avtonomnih vozil na slovenskih cestah, takšna vozila bi morala biti jasno označena in dodatno zavarovana odgovornost v primeru nesreče, voznik bi moral biti nared, da posreduje, najvišja hitrost na običajnih cestah 50 kilometrov na uro, na avtocesti pa do 100 kilometrov Četrtič, pogoji, ki veljajo v območju skupnega prometnega prostora, ki ga dosedanja slovenska zakonodaja kljub priporočilom stroke in pozitivnim zgledom iz tujine še ne predvideva; gre za območje, kjer si pešci, kolesarji in vozniki enakovredno delijo prometno površino, predvsem v središčih mest. Petič, predpisati smo želeli nov pogoj za zaseg motornega vozila, policist bi lahko vozniku zasegel motorno vozilo, s katerim bi bil voznik zaloten pri storitvi hujšega prekrška tudi v primeru, ko je voznik vozil z vozniškim dovoljenjem tistih kategorij, v katero spada vozilo, ki ga vozi, in katerega veljavnost je potekla. Vam te spremembe, ko berete sedanjo vladno novelo, zvenijo tako znano kot nam? V Poslanski skupini nepovezanih poslancev smo zadovoljni s tem, da je vlada povzela večino navedenih rešitev še iz prejšnjega mandata in jih nadgradila ter dodala svoje, kot so možnost dovoljenja za zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju, urejanje vožnje z električnimi skiroji, uporaba zaščitne kolesarske čelade in tako naprej. Kar zadeva vožnje avtonomnih vozil oziroma preizkušanja avtomatiziranih vozil v cestnem prometu, velja opozoriti na ugotovitve AMZS Slovenije, ki se v projektu skupaj s partnerji iz tujih držav od leta 2017 ukvarja z raziskovanjem tega področja. Iz raziskav izhaja, da je odnos slovenskih udeležencev v prometu do avtonomnih vozil pretežno pozitiven. To pomeni, da Slovenci sledimo razvoju avtomobilnosti in da pričakujemo, da bo razvoj avtonomnih vozil v prihodnosti pozitivno učinkoval na prometno varnost. Kar zadeva smiselnosti zniževanja glob za prehitro vožnjo, o kateri je potekala glavnina razprave na matičnem delovnem telesu in se bo najbrž nadaljevala tudi jutri, pa smo v Poslanski skupini nepovezanih poslancev prepričani, da sama višina kazni nima tolikšnega vpliva na prometno varnost, kot si to nekateri predstavljajo. Zato predlogu ministra za infrastrukturo ne bomo nasprotovali. Tudi glede na izkušnje iz tujih držav z višjo prometno varnostjo izhaja, da korelacije med visokimi kaznimi in prometnimi nesrečami s težjimi telesnimi poškodbami in smrtnim izidom ni. Enake učinke se da doseči z izboljšavo cestne infrastrukture, večjim nadzorom na kritičnih točkah, merjenjem hitrosti in pa tudi preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Poleg tega kazni tudi po znižanju ostajajo primerljive s kaznimi v sosednjih državah. Zavedamo se, da so tudi epidemija covida in ukrepi za njeno zajezitev prispevali k zmanjšanju prometa na naših cestah, vseeno pa velja opozoriti, da je lani na cestah umrlo 80 udeležencev cestnega prometa, kar je 22 % manj kot leta poprej. Število umrlih in poškodovanih je bilo najnižje od leta 1954. Na podlagi navedenih argumentov, bomo nepovezani poslanci novelo podprli. Hvala lepa. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Izvolite. DUŠAN ŠIŠKO Spoštovani! V Slovenski nacionalni stranki menimo, da bi se morale pristojnosti redarske službe ožiti in ne širiti, kajti redarska služba je v rokah lokalnih skupnosti, županov. Takšnim službam je treba omejevati represivna in nadzorna sredstva, saj imajo za to delujočo policijo, in to dobro. Me res zanima, če so tudi redarji strokovno usposobljeni in seznanjeni z zakoni. Širijo se pooblastila redarstvu, določajo se nove izjeme za finančno upravo ter povišujejo se globe za uporabo mobitela med vožnjo, parkiranje na mestu za invalide. Strinjamo se, da gre za nedopustno razpolaganje proizvajalcev vozil z osebnimi podatki uporabnikov, kajti ustvarjajo se evidence uporabnikov vozil, ki jih po našem mnenju proizvajalci ne potrebujejo, zato gre za prekomeren poseg v varstvo osebnih podatkov. Načeloma smo proti povišanju glob, pri prebiranju predloga zakona pa imamo občutek, da gre za zelo represivno naravnan predpis, čemur izrecno nasprotujemo. Dejstvo je, da je Republika Slovenija tranzitna država, zato se problem ustavljanja tovornjakov verjetno ne nanaša na slovenske prevoznike, temveč na prevoznike iz tretjih držav oziroma zelo oddaljenih evropskih držav. Poraja se nam vprašanje o smiselnosti kaznovanja pravne osebe, predvsem tujih pravnih oseb, saj lahko prihaja do težav pri izvršitvi. Slovenski nacionalni stranki smo proti temu, da se ravnanja državljanov podvržejo kaznovalni politiki, kajti že tako imamo ekspanzijo prekrškov, zato smo proti temu, da se ravnanja sankcionirajo z izrekom globe in bi bilo velikokrat primerneje izreči opomin. Na matičnem odboru za infrastrukturo, okolje in prostor smo bili deležni polemične debate predvsem z leve strani glede spremembe 46. člena, da se znižujejo nekatere globe za prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti. Kazni naj bi bile primerne, če dosežejo svoj namen, učinek, če ne, je vse skupaj brezpredmetno. Z visokimi globami se mogoče kršitelja spametuje ali pa tudi ne. Primerneje se nam tudi zdi, da lahka motorna vozila uporabljajo izključno cestišče ter si pri vožnji ne delijo površine s kolesarji in pešci. Slednje utemeljujejo s tem, da gre za praktično neslišna električna vozila, ki so hitrejša od pešcev in povprečnega kolesarja, zato predstavljajo nepotrebno povečano tveganje na kolesarskih poteh predvsem v primerih, ko gredo pešci preko kolesarske steze. Načeloma ne nasprotujemo novim prometnim pravilom, pa vendarle so se določeni ljudje komaj navadili na navadna krožišča, začeli smo uvajati turbokrožišča. Pred kratkim so se spremenile table za obvoz, sedaj se dodajajo nove table z novimi pravili. V Slovenski nacionalni stranki smo mnenja, da je prometna varnost preveč občutljiva tema, da se tako parcialno na vsakih nekaj let spreminjajo in celo dodajajo pravila. Pomembna se nam zdi tudi pravočasna informiranost vseh voznikov v zvezi z novim pravilom za tako imenovano vožnjo desno ob rdeči luči na semaforju, ki jo toplo pozdravljamo. Slovenski nacionalni stranki smo z amandmajem tudi dosegli to, da pravila ravnanja v cestnem prometu, določena v tem zakonu, in pravila ravnanja, določena z vzpostavljeno prometno signalizacijo, ne veljajo za vozila, ki jih uporablja policija pri varovanju pri varovanju oseb iz uredbe, ki določa varovanje osebe, kadar policisti izvajajo prevoz varovane osebe ali varovanja z varnostnimi vozili. lepa. Kot zadnji bo dobil besedo Boris Doblekar, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo težko pričakovali nujne spremembe zakona o pravilih cestnega prometa. Spremembe so v realnosti, na cesti, v prometu tako bliskovite, da je zakon, ki ureja to področje, hitro zastarel in določeni členi niso več življenjski oziroma zaostajajo z napredkom in s spremembami v prometu. Novela zakona zasleduje temeljne cilje prometnovarnostne politike v Sloveniji, to je zmanjšanje prometnih nesreč s poškodovanimi in umrlimi. V predlogu zakona je poudarek na naslednjih načelih: načelo defenzivnega ravnanja, načelo zaupanja, načelo varstva šibkejših udeležencev cestnega prometa. Predlagane rešitve v zakonu se nanašajo na uskladitev pomena izraza kolo s pomožnim motorjem, uskladitev pomena izrazov indikator alkohola in etilometer, odgovornost lastnika vozila, razširitev pooblastil občinskih redarjev, razširitev pooblastil cestninskih nadzornikov, preizkušanje avtomatiziranih vozil, prenos ureditve parkiranja tovornih vozil na avtocestah in hitrih cestah iz Zakona o cestah v Zakon o pravilih cestnega prometa, pristojnosti pooblaščenih uradnih oseb FURS, območje skupnega prometnega prostora, uporaba zaščitne kolesarske čelade, uporaba mobilnega telefona med vožnjo, varno prehitevaje, ureditev instituta dnevne parkirnine, označitev živali ali črede, označitev oseb na avtocesti in hitri cesti, varnostni pas, pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu, vožnja desno ob rdeči luči na semaforju, neupoštevanje pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov vozila s prednostjo, preverjanje psihofizičnega staja voznikov, alkohol, vožnja pod vplivom psihoaktivnih zdravil ter sankcija za učitelja vožnje in spremljevalca pri vožnji pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Zakon o pravilih cestnega prometa določa prometna pravila ravnanja v cestnem prometu ter pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju zakona izrekajo pristojni organi. V Poslanski skupini SDS menimo, da mora biti zakon pisan po meri vseh udeležencev v cestnem prometu. Še posebej mora zasledovati cilj, da bo na naših cestah in prometnih površinah kar najmanj nepredvidenih dogodkov, predvsem pa kar najmanj prometnih nesreč, posebej tistih, kjer so udeleženi šibkejši udeleženci v prometu, kot so pešci, otroci, kolesarji in starejši ter invalidi. Menimo tudi ,da je vsaka povzročena prometna nesreča, še posebej tista s hudimi posledicami, kot so invalidnost in smrt, veliko breme za proračun in nepopravljiva škoda ter tragedija za svojce poškodovanega ali umrlega. V Poslanski skupini SDS zelo pozdravljamo način priprave novele zakona, saj so pri predlogih sodelovale tako lokalne skupnosti, kot Javna agencija za varnost prometa in mnogi drugi, katerih predlogi so bili v veliki meri upoštevani. Pozdravljamo tudi spremembe, ki znižujejo kazni za prekoračitev hitrosti, ki bodo po novem primerljive z drugimi evropskimi državami, ker smo mnenja, da zgolj višanje kazni ne prinese želenih učinkov, zato bomo podprli amandma koalicije k 16. členu. Zvišujejo se globe za uporabo mobilnega telefona med vožnjo, ker se s tem znatno zmanjša zbranost voznika. Zelo podpiramo zavijanje v desno pri rdeči luči, če je smer prosta, kar bo bistveno pripomoglo k boljši pretočnosti prometa. Končno se ureja tudi vožnja s skiroji oziroma lahkimi motornimi vozili. V prid invalidom se zvišujejo kazni za neupravičeno zasedbo njim določenim parkirnim mestom. Z na novo urejenim prehitevanjem s predpisano varnostno razdaljo bodo bolj varni tudi kolesarji. Ob bok sprejetju novele Zakona o pravilih cestnega prometa menimo, da bo ob tem potrebno še precej okrepiti vzgojno in preventivno dejavnost na področju prevelikih hitrosti vožnje in prisotnosti alkohola ter drog v prometu, s poudarkom predvsem pri mladih voznikih in hkrati pri večkratnih kršiteljih. Zakon, ki vključuje veliko novih in zelo dobrodošlih sprememb, bomo vključno z amandmajem k 16. členu, ki znižuje kazni za hitrosti, v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke soglasno podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prekinjam 27. točko dnevnega reda. Z razpravo o vloženem amandmaju bomo nadaljevali jutri. Prekinjam tudi 24. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri, 9. julija 2021, ob 10. uri. Prijetno in varno pot vam želim, opozarjam pa, da so v veljavi še vedno obstoječi oziroma stari predpisi. Lahko noč. Hvala